Hvala vam, gospođo Kovač.Pošto me je gospodin Milićević pomenuo, želim samo da dam jednu malu dopunu, odnosno jedan osvrt na njegovo izlaganje.Ima mnogo stavova vezanih za ono što se dešavalo u Srebrenici u julu 1995. godine, ali ja ću vas, gospodine Milićeviću, da podsetim na jedan presretnuti telefonski razgovor koji je korišćen kao materijal u Haškom tribunalu protiv Slobodana Miloševića.Reč je o razgovoru koji je tajno sniman, verovatno od neke zapadne obaveštajne službe, u maju mesecu 1996. godine. Znači, maj 1996. godine. Razgovor je vođen između Slobodana Miloševića, koji se u tom momentu, kada je razgovor vođen, nalazio u Dobanovcima i Ratka Mladića, koji se u to vreme nalazio verovatno na Palama.U

i Ratko Mladić mu kaže - nad kakvim civilima u Srebrenici, a Milošević kaže - ne, ne u Srebrenici, na nekoj farmi tamo. To su reči koje stoje u transkriptu tog razgovora. Mislio je verovatno na farmu u selu Kravice.Dalje mu Mladić kaže - nijedan civil nije ubijen ni na farmi, u Kravici, niti u Srebrenici, ja sam, kaže, citiram ono što je Mladić rekao u tom razgovoru, nadam se da mi ovo neće niko zameriti, jer ovo je bio tajni razgovor, ali pošto je objavljen i pošto je korišćen u procesu u Haškom tribunalu, on više nije tajni, tako da o njemu može slobodno da se govori. Mladić kaže - ja sam sa njima, dakle, sa predstavnicima Muslimana koji su ostali u Srebrenici, koji se nisu povukli sa delovima 28. divizije armije Bosne i Hercegovine ka Tuzli. Kaže - ja sam sa njima ugovor potpisao gde oni da dođu i ko je došao na čekpoint bio je spašen, a oni koji su poginuli, poginuli su u proboju prema Tuzli zato što su mnogi uletali u minska polja, a jedan deo bivših boraca 28. divizije armije Bosne i Hercegovine, kojom je komandovao Naser Orić, koji je, pazite, u aprilu 1995. godine napustio Srebrenicu. Znači, on je u aprilu 1995. godine, po nalogu političkog vođstva u Sarajevu, napustio Srebrenicu, znajući verovatno kakav je plan između Alije Izetbegovića i Bila Klintona, vezan za davanje povoda NATO paktu da dejstvuje po položajima Vojske Republike Srpske zbog navodnog genocida u Srebrenici.Kaže Mladić dalje u tom razgovoru - uletali su u minska polja i kaže - da li ste čuli ono dete šta priča, kako su se muslimanski borci između sebe ubijali, jer je jedan deo muslimanskih boraca bio za to da se predaju Vojsci Republike Srpske, jedan deo je bio za to da se probijaju dalje prema Tuzli i u tom njihovom međusobnom sukobu došlo je do otvaranja vatre.Ima još jedan detalj, a to je Haški tribunal pokušao da sakrije. Ja sam do tog detalja došao sasvim slučajno o tome sam govorio u Narodnoj skupštini kada je, na jedan veliki pritisak Borisa Tadića, Narodna skupština izglasala tu famoznu deklaraciju, odnosno Rezoluciju o Srebrenici.

stajao je podatak, kažem kasnije je taj podatak izbrisan zato što nije išao u prilog NATO alijansi, a taj podatak govori da je tih dana, kada se kolona muslimanskih vojnika probijala prema Tuzli, NATO pakt delovao iz vazduha po položajima vojske Republike Srpske, a budući da su položaji vojske Republike Srpske bili skoro celom dužinom od Srebrenice ka Tuzli, velika je verovatnoća da je jedan veliki broj muslimanskih vojnika stradao upravo od NATO bombi.Zašto bombi.Zašto ovo sve govorim? Zato što je slučaj Srebrenice veoma veoma komplikovan i najlakše je reći - u Srebrenici se desio genocid ili se nije desio genocid. U Srebrenici se nesumnjivo desio zločin, ali ono što je ključno pitanje - ko je inspirator i ko je nalogodavac tog zločina? I na kraju krajeva, kao kod svakog zločina, kome zločin ide u korist?Da li je zločin u to vreme išao u korist Republike Srpske? Apsolutno ne. Iz ovog razgovora Mladića i Miloševića se vidi da Mladić pojma nije imao za streljanje zarobljenih muslimanskih vojnika u Kravici. Znači, on za to nije znao. U maju 1996. godine on ubeđuje Miloševića da apsolutno nije bilo nikakvog streljanja, nego da su muslimani gubili živote probijajući se ka Tuzli, i da je on sa njima potpisao ugovor u prisustvu predstavnika holandskog bataljona UNPROFOR-a u Potočarima, mesto gde muslimani treba da dođu zato što je jedan deo muslimana, odnosno žena i dece, ali i muškaraca koji su pristali da polože oružje, jedan deo muslimana je autobusima prevezen u Tuzlu, a jedan deo u Kladanj.Iz tog razgovora se vidi da Ratko Mladić blage veze nije imao sa onim što se u Srebrenici i oko Srebrenice dešavalo, a tiče se streljanja određenog broja zarobljenih pripadnika 28. divizije armije BiH.Ovo kažem ne BiH.Ovo kažem ne zbog toga što želim bilo koga da opravdam, ne želim da opravdam bilo kakav zločin, tamo se zločin sigurno desio. Da li se desio zločin tih razmera da je streljano preko 8.000 hiljada U to baš nisam siguran zato što španski forenzičari govore o mnogo manjim brojkama, ali na kraju krajeva, kada je u pitanju zločin, nije stvar u matematici i nije stvar u prebrojavanju, zločin je zločin, pa da li ste ubili jednog čoveka, 100, hiljadu, osam ali je suština u nečem drugom. Da su postojali politički inspiratori onoga što se desilo u Srebrenici, kao što su postojali politički inspiratori i za ulicu Vase Miskina, kao što su postojali inspiratori i za Markala jedan, kao što su postojali inspiratori i za Markale 2 i kao što su, na kraju krajeva, postojali inspiratori za Račak, za Račak, jer ono što se dešavalo na prostorima BiH i bivše Jugoslavije nije nešto novo u evropskoj istoriji.Sećate se kada je Nemačka napala Poljsku 1. septembra 1939. godine. Hitler je izašao sa saopštenjem da su Poljaci napali nemačku nemačku patrolu, pa su onda Nemci uzvratili tako što su svom snagom jurnuli na Poljsku, a budući da je prethodno Hitler imao postignut dogovor sa Staljinom Poljska je podeljena između Nemačke i Sovjetskog Saveza. Dakle, u istoriji se vrlo često traži povod za vojnu intervenciju. To što nevini ljudi to plaćaju svojim životima, to nažalost samo potvrđuje Hegelovu tezu iz njegove „Filozofije istorije“ da ljudska istorija nije tlo sreće, nego da su periodi sreće u njoj prazni listovi.Ono što svi mi treba da naučimo iz te naše kolektivne tragedije, ne samo koja se desila u Srebrenici, nego uopšte na prostorima bivše Jugoslavije, to je da pokušamo naše međusobne razlike da prevaziđemo. Ako ni na koji drugi način ne možemo, onda makar tako da se više međusobno ne ubijamo i da se međusobno ne istrebljujemo.Ono što možemo da izvučemo kao pouku, i mi Srbi i muslimani, odnosno Bošnjaci, a to je da je ključna, po meni, neka se ljudi ko hoće, ali to je moje lično mišljenje, ključna greška je napravljena onoga momenta kada su Bošnjaci, odnosno muslimani u BiH svoju političku sudbinu vezali za Hrvate. Hrvati su ih namagarčili. Pozvali su ih na referendum da se BiH otcepi od Jugoslavije, ne zato što su želeli dobro muslimanima, nego zato što su sledili Tuđmanovu ideju da je BiH stara hrvatska zemlja i onda je prvi korak trebao da bude otcepljenje od Jugoslavije, a drugi korak pripajanje BiH Hrvatskoj. O tome vam govori govori činjenica je hrvatska vojska konstantno bila prisutna u BiH od 1992. do 1995. godine, što je takođe jedna, što bi rekao pokojni Tuđman, znakovita činjenica da je Hrvatsko veće odbrane obrazovano 18. novembra 1991. godine. Znači, i Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, koja je navodno formirana po tadašnjem Ustavu BiH kao zajednica opština zapadne Hercegovine, formirana je 18. novembra 1991. godine na dan kada je JNA ušla u Vukovar.Sad neka mi neko neka mi neko kaže da je sve to slučajno i nije bilo nikakvog plana. I te kako je postojao plan, ali se nadam da su i Srbi i Bošnjaci naučili nešto iz te kolektivne tragedije, a to je da se više međusobno ne mrze, da se više međusobno ne ubijaju, nego da misle svojom glavom, da radimo svi zajedno na trajnoj slozi Srba i Bošnjaka i da sledimo politiku Aleksandra Vučića, a to je pomirenje na ovim prostorima i stalno pružena ruka

Vreme preko vremena predviđenog za repliku od dva minuta i zato vam oduzimam od vremena poslaničke grupe

je vrstan pravnik i znam da odlično poznaje istoriju i da je o ovim činjenicama govorio u parlamentu i smatrao sam za shodno da je važno da zajednički pokušamo da započnemo, da zaokružimo ovu priču. U potpunosti se slažem sa vama. Pravda i istina je nešto na čemu insistiramo. Ni gospodin Martinović, ni ja, niti bilo ko u ovoj sali, potpuno sam ubeđen, ne želi da opravda ni jedan zločin. Svako ko je počinio zločin nije nevin i za taj zločin mora i treba da odgovara.Slažem se u potpunosti da postoje politički inspiratori i to treba definisati i do njih treba doći i iz ove kolektivne tragedije, i sa tim sam u potpunosti saglasan, svi treba da izvučemo pouke, a pouka treba da bude međusobno razumevanje, da prevaziđemo razlike, da radimo zajedno, mir, stabilnost, prosperitet, ekonomska saradnja i ono što je, između ostalog, predsednik Srbije, tokom Kovida, vrlo jasno rekao – mnogo smo mi mali u regionu pojedinačno da bi nešto uradili pojedinačno i da bi loše govorili jedni o drugima, jer naslonjeni smo jedni na druge. Dakle, jednim glasom pred EU i Brisel i svetske sile. Zahvaljujem, gospodine Martinoviću. Zahvaljujem.Možemo da nastavimo prema listi prijavljenih govornika.Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov.Izvolite. Hvala najlepše.Poštovane kolege, najpre ću da kažem nešto što možda ne znate, možda niste čuli, ali je moja dužnost i moja obaveza i kao potpredsednika SNS i kao čoveka koji dolazi iz Kikinde da upoznam i vas i javnost da je pre dva dana našoj koleginici iz Pokrajinske skupštine Stanislavi Hrnjak nepoznata osoba demolirala auto ispred zgrade u kojoj živi sa porodicom.To samo po sebi, pitanje koliko bi i u kom pravcu vodilo razgovor, raspravu i analizu da se neke druge stvari nisu dogodile nekoliko dana pre.

kojima je pisalo - Milenko Jovanov je sramota za Kikindu, potpisanih od strane Stranke slobode i pravde i to nije ništa sporno. Politička borba podrazumeva i tu vrstu komunikacije. Međutim sporno je nešto drugo. Od četiri osobe, tri su iz Beograda dovedene. Od te tri osobe dve su osobe koje su izvršile sledeća krivična dela: 2008. godine

krivična dela, 2017. godine – teška krađa, dva krivična dela, 2018. godina – razbojnička krađa i ugrožavanje javnog saobraćaja. To su osobe koje je Dragan Đilas poslao da u ime njegove stranke u jednom mirnom gradu, u kome ovakvih kriminalaca, uveren sam, čak i da nema

kriminalce.Stanislava Hrnjak, koleginica iz Pokrajinskog parlamenta i poverenica naše stranke u Kikindi, jedna hrabra i otresita žena je javno osudila ovo divljanje Đilasovih kriminalaca i u medijima i na konferenciji za štampu, na društvenim mrežama, a onda joj se gle čuda ispred kuće desilo to što se desilo.Sada desilo.Sada ja pitam, budući da za sva ova navedena krivična dela postoji samo jedna presuda na osam meseci kućnog pritvora – šta treba da rade i šta treba da urade kriminalci da bi bili osuđeni? Da li je ovaj koji je pokušao ubistvo treba i da izvrši ubistvo tamo gde ga Đilas pošalje i da li će i tada biti osuđen ili će opet biti nekih olakšavajućih okolnosti, pa će mu se dati da sedi kod kuće, da gleda televizor i gricka kokice i meseci izlazi samo u dvorište?Mi nećemo prihvatiti model ponašanja Marinike Tepić iz Pančeva koja kriminalcima preti novinarima da će da ih iseljavaju. Nas iz Kikinde niko iseliti neće ni Đilasovi kriminalci, ni njegovi lokalne kriminalci poput Zorana Mileševića. Dakle, niko nas iz Kikinde iseliti neće. Neće nas zastrašiti i nastavićemo da se borimo za politiku Aleksandra Vučića i SNS i protiv Đilasa i protiv njegovih kriminalaca.Danas biramo sudije koje će, kao što je i rečeno, otići na više pozicije, i ja sam prošli put kada smo govorili o sudijama rekao nešto što je posle toga tumačeno na način na koji ja to nisam rekao. Ja ću zbog toga da pročitam šta sam rekao, ali mi je zanimljivo kako su to protumačili. Dakle, ja sam rekao ovako „Ja ne mogu da prihvatim da je sudska vlast nezavisna ako ne nezavisna od Vlade Srbije, ali je zato zavisna od stranih vlada. Ne mogu da prihvatim da je nezavisan sudija koji svakodnevno na medijima napada Vladu ili Vučića, a zato kao kuče stoji ispred stranih ambasada i maše repićem kada ga puste na prijem za tri kanapea i dva koktela“, kraj citata.Kako su to sa tajkunske televizije Đilasa i Šolaka prepoznali sudiju Majića ja živ nisam da saznam? Da li su ga prepoznali u mahanju repićem ili u čekanju ispred stranih ambasada ili znaju da navali na kanapee i koktele čim uđe na prijem? Ja ne znam, ali ja čoveka spomenuo nisam u tom kontekstu.Dakle, gospodin Majić, pošto se zbog toga silno uzrujao treba da se obratio Đilasu i Šolaku i njihovim urednicima oko toga što ga dovode u kontekst onoga što niko nije rekao i kako to oni baš u njemu prepoznaju ono što nije rečeno?Međutim, rečeno je nešto drugo, a to je da postoji sprega između pojedinih sudija, pojedinih medija i pojedinih političara.

sve se dešava nakon one konferencije za novinare gde je predsednik Vučić objavio one strahovite slike o monstruoznim delima uhapšenog klana Veljka Belivuka, u osam sati negde izlazi vest na jednoj od tih tajkunskih televizija – fotografije nisu dovoljan dokaz protiv Belivukove grupe. Posle toga na istom mediju, televiziji šta je sve Vučić prekršio na konferenciji za štampu, to je negde u 14 sati. Onda osmi mart u 16 sati – fotografije ubijenih mogu biti dokaz, ali teško do presude. Onda novine koje su nedavno kupili kažu – uznemirujući sadržaj koji je državni vrh objavio nije smeo da se prikazuje na nacionalnim frekvencijama.Vidite i sami u kom pravcu stvari idu i šta mediji pokušavaju da urade, ali nedostaje kredibilitet i ko će da da kredibilitet? Naravno, sudija Majić. Na toj istoj televiziji on se pojavljuje sati uveče da lupi pečat na celu priču i kaže – Vučićeva konferencija je degradacija pravosuđa. Eto vam sada. Da li postoji ta saradnja i ta simbioza između pojedinih medija, tajkunskih medija, pojedinih stranaka, tajkunskih stranaka, i pojedinih sudija koji učestvuju i saučestvuju u svemu ovome? Zaključite sami.Ono što je moja želja to je da se sudije ne ponašaju onako kako se ponaša gospodin Majić i da on se zbog toga mnogo uzrujao, ali on jeste negativan primer svega onoga što jedan sudija može da bude, jer ko je ovlastio gospodina Majića da govori u ime pravosuđa Srbije nije pravosuđe Srbije on, nije pravosuđe Srbije čak ni njegov sud? Dakle, mi imamo sada već situaciju da neki ljudi zloupotrebljavaju činjenicu da su sudije ili predsednici sudova kao onaj Stefanović Aleksandar…(Aleksandar Martinović: Stepa.)… To će sada u nekom drugom postupku da se traži i nadimak i godište i sve ostalo.Uzme čovek i potpiše saopštenje suda koje nije video niko osim njega i njegovih najbližih saradnika, a u tom sudu stoji dvadeset i nešto sudija. Na šta to liči? To je ono što smeta kada je pravosuđe u pitanju. Ne znam što im smeta kritika iz Skupštine. Ako su oni grana vlasti nezavisna i mi smo grana vlasti nezavisna. Ako oni kao grana vlasti nezavisna za sebe misle da imaju pravo da kritikuju i izvršnu i zakonodavnu vlasti i kako ko govori u Skupštini i šta su nam teme i zašto ovako nastupamo i zašto onako onako nastupamo i zašto spominjemo ovoga, a ne spominjemo onoga itd. onda i mi imamo puno pravo kao predstavnici zakonodavne vlasti da kritikujemo neku drugu granu vlasti, a pod tim podrazumevam i sudsku vlast i šta tu nije jasno? Ili oni ponovo idu sa tim da postoje neki ljudi koji su svete krave u ovoj zemlji, koji smeju da rade šta god hoće, da pričaju o kome god hoće, da iznose šta god hoće i da o njima niko ništa ne sme da bekne i da progovori.Dakle,

da sudovi rade brže i efikasnije, da nam se Đilasovi kriminalci ne šetaju po gradovima po Srbiji, da ih Đilas ne šalje po lokalnim samoupravama u kojima nije u stanju da napravi lokalne odbore, da ne kucaju ljudima na vrata. Sve to tražimo, a ne da osnovano sumnjamo da lupaju ljudima automobile, nego da sede iza rešetaka gde im je i mesto i naravno da se nađe neko ko će imati dovoljno hrabrosti i dovoljno nezavisnosti da nam kaže, kako čovek za života može da zaradi i iznese iz zemlje 67,8 miliona dolara.Na koliko destinacija se nalaze svi ti računi? U koliko zemalja, u koliko valuta taj čovek sve drži pare i za to mora da se odgovara. Moguće je i razumem kao političar odluku Dragana Đilasa da ne odgovara novinarima. Šta bi im i odgovorio? Ali, Boga mi, državnim organima Dragane Đilas, moraćeš da odgovaraš. Hvala.

sa diskusije o osnovnim sudovima došli smo na priču iz devedesetih godina, na priču oko koje se nikada ne možemo svi složiti i to je jedino oko čega ćemo se složiti.Dakle, za nas Bošnjake, to je drugačija priča nego ona koju smo čuli danas i svakako ćemo se složiti sa još jednom konstatacijom gospodina Martinovića, a to je da svi iz ovoga moramo izvući pouke i da moramo naučiti da nam se ne dešava ono što se dešavalo devedesetih godina.Međutim, ne možemo se složiti oko nekih drugih stvari,

da je rezolucija jasno kazala da je to zločin, međutim, Hag i Međunarodni sud pravde je rekao da je to genocid, a rezolucija bazirana na tim presudama, što znači da i svi mi narodni poslanici moramo poštovati tu rezoluciju koju je izglasao ovaj parlament, a ako nam to nije u odgovarajućem smislu svima dobro, onda da poništimo takvu rezoluciju i da nije onda obavezujuće za narodne poslanike.Dakle, desio se genocid i svakako je ohrabrujuće da imamo zajedničke stavove o tome da moramo imati jednostavno pouku iz svega toga što se iz događalo.Takođe, kada je u pitanju politička motivisanost, sve nažalost što se događalo devedesetih imalo je svoju političku pozadinu, pa su tako političku pozadinu imali i oni događaji koji su se dogodili ovde nad pripadnicima bošnjačkog naroda u Štrpcima, u Sjeverinu, u Kukurovićima, pa i na prostoru tadašnje zajedničke države u Bukovici, u Kaluđerskom lazu, dakle, sa svih strana smo imali političke motivisane događaje i ako se budemo bavili time da utvrđujemo ko je i stajao iza kog političkoga događaja, ako se budemo bavili time ko je stajao iza montiranih procesa, protiv političara iz devedesetih godina iz redova bošnjačkog naroda, onda ćemo videti, recimo, da su mnogi od tih koji su tada u montiranim političkim procesima da budu osuđeni, doživeli torture, na kraju bili oslobođeni i ova je država morala da im plati odštetu za sve to što se iz dešavalo.Dakle, niko nije oslobođen bilo kakvih odgovornosti, ali isto tako svi imaju određeni udeo u tome što se dogodilo, a ono što jeste naša obaveza, jeste da poštujemo svaku žrtvu bez obzira jel ona pripadala srpskom, bošnjačkom, bilo kom drugom narodu, jer nedostatak ili ubistvo, nestanak jednog čoveka znači nestanak celog čovečanstva. Nestanak i ubistvo jedne osobe, znači nestanak ili ubistvo celog čovečanstva i mi pre svega kao ljudi, kao nosioci odgovornosti moramo imati takav stav prema prema budućnosti, kako se nikome od nas ne bi dogodilo ili našoj deci, našim potomcima ono što smo svi zajedno proživeli ili proživljavali devedesetih godina. Hvala.

pošto smatram i gospodina Fehratovića jednim intelektualcem, mislim da je red da razmenimo i neke argumente koji su istorijske prirode.Navešću prirode.Navešću dvojicu Bošnjaka koji su javno progovorili o tome da je zločin u Srebrenici organizovao Alija Izetbegović u koordinaciji sa Amerikancima. Jedan se zove Ibran Mustafić, a drugi se zove Hakija Meholjić. Hakija Meholjić je bio šef policije u Srebrenici u vreme ratnih dešavanja, od 1992. do 1995. godine i on svedoči o tome da je njega i Nasera Orića Alija Izetbegović pozvao na sastanak u Sarajevo i da im je saopštio, citiram njegove reči - Amerikanci mi nude da četnici uđu u Srebrenicu i da pobiju 5.000 ljudi, a da će nakon toga oni iz vazduha da dejstvuju po srpskim položajima i onda mu je Meholjić rekao - pa, da li ste vi normalan čovek da pošaljete na klanje 5.000 ljudi, ako ih šaljete na klanje, onda idite na klanje zajedno sa njima. I on je napustio taj sastanak.Drugi svedok koji govorio o režiranom zločinu u Srebrenici je Ibran Mustafić koji je u vreme rata u BiH bio predsednik IO Skupštine opštine Srebrenica i koji je napisao knjigu "Planirani haos". On je trebao da svedoči po pozivu, odnosno trebao je da bude svedok tužilaštva BiH u postupku protiv Nasera Orića. Međutim sudsko veće ga je isteralo iz sudnice pre nego što je počeo sa svedočenjem i onda se on obratio ispred suda medijima. Ibran Mustafić je praktično ponovio ono što je izjavio Hakija Meholjić i ustvari ono što su manje, više svi znali u političkom Sarajevu.Znači, Ibran Mustafić je potvrdio da je Alija Izetbegović svesno prepustio Srebrenicu vojsci Republike Srpske i da je neko izrežirao streljanje određenog broja muslimanskih vojnika i da je to onda bio povod da se dejstvuje po položajima vojske Republike Srpke i posle toga je kao što znate, gospodine Fehratoviću, usledila mislimansko-hrvatska ofanziva ne samo u oblasti Srebrenice, nego je usledila ofanziva na celokupnoj teritoriji BiH, uz sadejstvo hrvatske vojske, pa je tako u septembru 1995. godine postojala opasnost da u ruke hratsko muslimanske koalicije padne i sama Banjaluka.Hoću da je tražen povod da NATO interveniše u BiH i da se Republika Srpska sa nekih 70 i nešto posto teritorije, koliko je u tom momentu držala vojska Republike Srpske svede na onih 49% koji su postojali i u planu Vens Ovenovom i koji su kasnije potpisani i u Dejtonu, kao onaj procenat teritorije BiH koji pripada Republici Srpskoj.Tako stvari oko Srebrenice nisu baš tako jednostavne kao što se nekima na prvi pogled čine, a samo još hoću da vas ispravim mislim da se niste dobro niste dobro pozvali na jednu međunarodnu instituciju. Nije u pitanju Međunarodni sud pravde, nego Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i termin i genocid se u stvari spominje u jednoj presudi protiv generala Krstića, komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, ali se u toj presudi kaže desio se genocid u Srebrenici, ali za njega nije odgovorna Savezna Republika Jugoslavija. E sad, kako se došlo do te presude generalu Krstiću to je sad već jako, jako dugačka priča, da ne ulazimo sad u to, ali hoću da vam kažem da postoje svedočenja Bošnjaka koji teško optužuju Aliju Izetbegovića za ono što se desilo u Srebrnici.Mislim da nad ovim ne treba da se radujemo ni mi Srbi, ni vi Bošnjaci, nego prosto treba dobro da razmislimo da da politiku vodimo na malo drugačiji način i da nam se više ovakve stvari ne dešavaju. Previše je mrtvih glava i na srpskoj i na bošnjačkoj strani. Mislim da je vreme da se okrenemo budućnosti, da se okrenemo saradnji, ekonomskom razvoju, da pomažemo jedni drugima i kao što smo videli predsednik Vučić i svojim odlaskom u Srebrenicu 2015. godine, kada je pokušan atentat i ubistvo nad njim, ali i ovih dana kada nesebično deli vakcine i BiH i Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, ja mislim da je otvorio jedno novo poglavlje u našoj balkanskoj istoriji, a to je da balkanski narodi treba da se okrenu sebi i da shvate da bližih prijatelja mi jedni od drugih nemamo i ova epidemija je pokazala da u kriznim situacijama svako pre svega misli na sebe.Na žalost, EU je pokazala da ih baš briga i za Srbe i za Bošnjake i za Crnogorce i za Muslimane. Najvažniji su oni sami sebi. Kad su oni najvažniji sami sebi što bi onda mi, balkanski narodi, smatrali da nam je bilo ko bliži, nego mi koji živimo na ovim prostorima.Dakle, hajde i mi malo da se ponašamo kao što se ponašaju malo neki pametniji, mudriji evropski narodi i da ne tražimo prijatelje po belom svetu, nego da shvatimo da su prijatelji u stvari oni koji žive zajedno sa nama. Poštovani narodni poslanici u potpunosti razumem da je kontekst pravosuđa izuzetno značajan i razumem i osetljivost teme, podsetila bih sve vas da je Narodna skupština Republike Srbije donela Deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici koja nigde ne spominje reč – genocid, 31. marta 2010. godine.Molim godine.Molim vas da pokušamo da se vratimo na dnevni red koji je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom vreme koje je premašeno iznad vremena predviđenog ćemo oduzeti od vremena poslaničke grupe.Jasno mi je da ste direktno prozvani i daću vam naravno reč, ali strogo dva minuta.Narodni poslanik, Jahja Fehratović. Zahvaljujem.Upravo se ovakvi razgovori vode među prijateljima kada se treba raščistiti nešto što opterećuje odnose.Vrlo je važno da imao ovakvih dijaloga gde će se argumentima doći do zajedničkih stavova ili da se ti stavovi makar približe, rasvetle da se vidi da moj pogled nije kao pogled gospodina Martinovića po određenom pitanju, ne mora ni biti na kraju krajeva, isto tako kako on govori da je bilo Bošnjaka koji su svedočili nečemu drugačijem. Bilo je takođe pripadnika srpskog naroda koji su svedočili u tom Hagu drugačije u odnosu na ono što je zvanična verzija, koja je opšte prihvaćena u srpskoj javnosti.Isto tako, za mene, ja sam mnogo puta bio u Srebrenici na dženazama, itd, svedok sam svedočenja određenih koji su izgubili svoje najdraže i treba razumeti bol svih tih ljudi. Isto tako, svi smo bili svedoci onog snimka, recimo „škorpiona“ koji ubijaju one omladince, ali je vrlo važno da smo se jasno izjasnili da je to u najmanjem slučaju, da je to bio zločin. Ja sam svako ubistvo, svakog pojedinca jeste na razini ubistva celog čovečanstva. ćemo verovatno doći nekada i u poziciju da budemo dovoljno hrabri da našoj deci ostavimo čiste račune u nasledstvo kako bismo mogli da njima prepustimo da grade ove zajedničke mostove, a o tim čistim računima svakako treba raspraviti i o motivima i o političkim pozadinama zločina u Štrpcima, u Sjeverinu, Bukovici… i svim onim što se događalo 90-ih.Kažem, da je na svim stranama bilo politički motiviranih odluka, bilo politički motiviranih odluka, zločina itd, ali da sve to moramo raščistiti kako bi ostavili budućim generacijama mogućnost da na zdravim odnosima gradimo ono što jeste zajednička budućnost svih nas duboko svesni da samo jedni sa drugima i jedni uz druge možemo biti prosperitetni i da možemo graditi zajedničku budućnost na ovim prostorima. Hvala.

Sve ostalo čista je statistika, sabiranje je nemoguće.Dakle, ovaj razgovor između mog prijatelja Jahje i mene je dokaz više da srpski parlament nije onako crn kao što je predstavljen u izveštaju, odnosno u Rezoluciji Evropskog parlamenta. Nije onako crn kao što ga svakog dana predstavlja Dragan Đilas na svojim medijima.Srpski parlament je mesto u kome svaki građanin Republike Srbije može da vidi i da svedoči da zajedno mogu da rade na dobrobiti Srba i Bošnjaka ljudi koji imaju različito mišljenje o onome što se desilo u prošlosti, ali isto tako imaju zajedničku viziju o tome šta i na koji način treba da radimo u budućnosti.Ja vam se zahvaljujem gospođo Kovač što ste omogućili ovaj razgovor između mog prijatelja Jahje i mene, i zahvaljujem se gospodinu zato što smo pokazali da, bez obzira na naše razlike i na naše različito viđenje prošlosti, možemo i mi Srbi i vi Bošnjaci da radimo na dobrobit jednog i drugog naroda, ali isto tako i na dobrobit boljih odnosa Srbije i BiH. **Elvira Zahvaljujem.Zatvaramo krug replika i vraćamo se na listu govornika.Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović.Izvolite. **Snežana Paunović** Zahvaljujem potpredsednice.Pomoći ćete mi ako mi kažete koliko je vremena ostalo poslaničkoj i pet sekundi.)Hvala najlepše.Uvažene kolege, uvaženi građani i građanke Srbije, danas razgovaramo i na to nas je opomenula potpredsednica Skupštine, gospođa Kovač, o prestanku mandata jednom broju sudija. To je manje-više, kao što je moj kolega Života Starčević, a i svi koji su govorili pre njega, rekao, čini mi se, prestanak mandata, ali pre svega u cilju da će ti ljudi zauzeti neka visočija ili odgovornija mesta.Važno je govoriti o tome kako se biraju sudije i ko su ljudi koji se biraju na tako odgovorne funkcije zato što smo iz nekoliko diskusija koje su danas prethodile ovoj mojoj, čuli šta znaju da budu loše strane lošeg izbora sudija, loše strane lošeg izbora ljudi kojima ćete ukazati poverenje, loše strane loših procena i na kraju krajeva kolike su posledice godinama posle toga.Kada toga.Kada se govori o sudijama ja nekako moram, a verujem da deli većina vas moje mišljenje, uvek da pomenem gospođu Danicu Marinković. Složiću se potpuno sa diskusijom koja je prethodila ovoj mojoj i krajnje je vreme da izađemo iz ovog vrtloga koji nas stalno vraća unazad, koji nas stalno tera da iz nekih nepoznatih razloga brojimo žrtve, svi smo ih imali nebrojano. To su teške i otvorene rane koje nikada neće prestati da bole.Ali, imamo obavezu kao odgovorni ljudi da u nasleđe ostavimo sve samo ne mržnju generacijama koje dolaze posle nas. Oni moraju sami trasirati svoj put odnosa, a ja se potpuno slažem da jedini put koji smemo da nametnemo deci jeste put koji će govoriti da nemaju neprijatelje. Možda imaju ljude koji različito misle u odnosu na njih, ali to nikako ne znači da zbog različitog mišljenja treba da upadnu u zamke sukoba koji su se nažalost, sa ove distance gotovo možemo da tvrdimo, u vreme devedesetih dogodile isključivo i samo na korist nekih zapadnih moćnika koji su na tome profitirali, plivali, živeli, zarađivali i rade to i danas.Ne sme bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija više nikada biti prostor na koji neko može 100% da računa kada bi da napravi neko žarište, ne može reći ni danas da ne postoje ljudi koji bi i na to bili spremni. Moramo da pokažemo da je većina nas prerasla taj jedan momenat nacionalizma, bez obzira o čijem se nacionalizmu radi.Zašto sam pomenula istražnog sudiju u to vreme Danicu Marinković? Govorilo se danas o nekim spinovanim situacijama koje su montirane, pravljene da bi se iz njih desile nekakve vojne intervencije, da bi se tražilo pokriće za nešto što će se dogoditi, za nešto što će trajno unesrećiti sve narode kojih se tiče. Bez obzira, ja nikada neću prihvatiti da je bilo kakvo spasenje za muslimanski narod bila intervencija NATO-a u Bosni i Hercegovini. Nije, niti će biti, žrtve su bili koliko i svi drugi.Potpuno je ista situacija bila i na Kosovu i Metohiji. Taj Račak koji je zamišljen kao motiv da se najpre bombarduje Savezna Republika Jugoslavija u to vreme, a onda i na bazi njega optuži u to doba aktuelni predsednik Milošević, a onda i izruči Haškom Tribunalu, zahvaljujući ozbiljnim sudijama, kakav je bila gospođa Danica Marinković, jedna takva improvizacija, jedna takva laž, jedna takva montaža je pala pala prosto i pred Međunarodnim sudom pravde. Nikada na osnovu onoga što je pisalo u optužnici niti je mogao, niti bi bio osuđen Slobodan Milošević. Ono što se desilo, to je da je optužnica za Račak apsolutno pala.Ono što se nije desilo, a trebalo je da se desi, jeste činjenica da čak i ako smo podlegli tom pritisku o izručenju, ja ne mogu i ne želim da o tome govorim na način na koji je govorio advokat Toma Fila, on je govorio kao neko ko je u tome učestvovao i ne mislim da je loše što je govorio, koliko god da je izazvao reakciju, pre svega zato što je dobro podsetiti srpsku javnost i na to šta su greške.Nije sramota priznati da ste nekada pogrešili, tim pre što je moglo da nam se dogodi da slobodan Milošević bude osuđen za genocid. To ne bi značilo da je osuđen Slobodan Milošević, to bi značilo da je osuđena država i da je osuđen narod. To bi bilo nešto što bi nas pretvorilo i u genocidnu državu i u genocidni narod. Složićete se, i tada i danas i sutra i pre mnogo stotina godina niti smo, niti možemo biti nešto što bi moglo da se izjednači sa Hitlerovom Nacističkom Nemačkom.Dakle, to je profesionalnošću zaustavila Danica Marinković, koja je pravila izveštaj i branila istinu čak i pred Tribunalom. Danas jeste 1. april, danas jeste dan kog se socijalisti sa bolom sećaju. Danas jeste urađena najveća nepravda i možda napravljena jedna istorijska greška i sramota koje će generacije tek postati svesne.Ima još jedan detalj na koji želim da ukažem, pre nego istekne vreme za moju diskusiju, a to je momenat koji sam čula, na osnovu čega je tada, uprkos jednom stavu koji je imala Savezna Vlada i gospodin Koštunica, zapravo doneta ta odluka sa republičkog nivoa da Milošević bude izručen Hagu, a to je na bazi člana Ustava iz 1990. godine, člana 135. Zašto ovo kažem? Zato što želim da naglasim da kada smo donosili Ustav iz 1990. godine, tada smo probali da vratimo celovitost Srbiji i ukinemo Ustav iz 1974. godine. Onaj ko nije živeo pod Ustavom iz 1974. u južnoj srpskoj pokrajini, ne zna koliko je on bio loš, ne zna koliko je on ostavljao prostora za pritisak od strane onih koji su bili apsolutno legalna vlast, praktično sa nivoom vlasti koji se izjednačavao sa teritorijom centralne Srbije u tom trenutku.Dakle, jedan takav Ustav koji je donet u svojoj sadržini je imao član 135. koji kaže: „Prava i dužnosti koje Republika Srbija, koja je u sastavu SFRJ, ima po ovom Ustavu, a koja se prema Saveznom Ustavu ostvaruju u Federaciji, ostvariće se u skladu sa Saveznim Ustavom. Kada se aktima organa Federacije ili aktima organa druge Republike, protivno pravim i dužnostima koje ona ima po Ustavu SFRJ, narušava ravnopravnost Republike Srbije ili se na drugi način ugrožavaju njeni interesi, a pri tome nije obezbeđena kompenzacija, republički organi donose akte radi zaštite interesa Republike Srbije.“ Ovo je napisano u vreme kada je postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Kada je primenjeno? Primenjeno je u vreme Savezne Republike Jugoslavije, zapravo Saveza samo Srbije i Crne Gore.Zašto ovo govorim? Nadovezaću se i na diskusiju mog kolege Đorđa Milićevića, koji je govorio o pritisku iz Evropske zajednice kada je u pitanju ustavna promena, a tiče se pravosuđa. Mnogo je važno na koji način će se vršiti promena Ustava, kao što sada vidimo koliko je bilo važno razmišljati i te devedesete, nažalost, niko nije mogao da predvidi, da će jedan ovakav član biti grubo zloupotrebljen. Ali, eto, sve se događa. Zato mi je jasno zašto su izveštaji tako grubi. Zato mi je jasno zašto će pritisak biti sve veći. Zato vas molim da svi imamo svest, ne danas kada pričamo o prošlosti, to pogađa lično, personalno ili kako god, nego šta su greške koje ne smemo da ponovimo. Ako su ih naučili socijalisti, a jesu, nije loše tu dobru praksu možda i prepisati od nas. Hvala vam.

i, čini mi se, prekršajni sud. Radi se o Kruševcu, Novom Pazaru i Negotinu.S tim u vezi, ja bih voleo da su razrešene neke druge sudije. Recimo, da Visoki savet sudstva nema samo ulogu da razrešava sudije koji na dobrovoljan način, a u ovom slučaju se radi o napredovanju i dobrovoljnom načinu razrešenja da se sudije ne razrešavaju samo zbog toga, već i zbog grešaka koje čine.Recimo, ako sudija počne da se bavi politikom, što je suprotno etičkom kodeksu, u tom slučaju Visoki savet sudstva ne može da statira u kukuruzu i da se pravi nevešt da to ne vidi i kada vidi kako sudije, ne osnovnog suda, već viših sudova, vrlo rado se late politike.Zamislite, dame i gospodo narodni poslanici, da mi pokrenemo sudske postupke i da počnemo da sudimo kao narodni poslanici, da preuzmemo posao tužilaca i sudija i počnemo da se bavimo njihovim poslom, donosimo presude, rešavamo žalbe, na apelaciju oslobađamo, ne oslobađamo itd, prekršajno kažnjavamo. Šta bi nama sudije rekle kada bi mi preuzeli deo njihovog posla ili ceo posao?Takođe, verujem da bi oni bili nezadovoljni, ali i mi treba da budemo nezadovoljni stanjem u pravosuđu. Dobar deo sudija je počeo da se bavi našim poslom, da iznosi političke ocene, kvalifikacije, da učestvuju u političkim emisijama Olje Bećković i drugim, bez odobrenja predsednika suda ili starešine suda, što nije dozvoljeno.Kada pitate nekog člana, a to smo ovde činili, Visokog saveta sudstva da li je to pravilo da tužilac, da sudija, pre učešća u nekoj emisiji i davanja javne izjave, mora da se obrati starešini za dozvolu, oni nam kažu – da, postoji to pravilo, ali je to pravilo prevaziđeno, a najbolja pravila, propisi i zakoni su oni koji se sprovode. Ako vam sudija kaže da je neko pravilo u pravosuđu prevaziđeno, onda može svako ko je optužen za neko nedelo ili delo da kaže – znate šta, to je već prevaziđeno itd, bez obzira što to piše u zakonu.Sudija zakonu.Sudija Majić, bez obzira što su njegove presude, presuda za Gnjilansku grupu proglašena nezakonitom od strane Vrhovnog kasacionog suda, je li tako, gospodine Martinoviću, nije razrešen da bi bio razrešen, to je morao da uradi Visoki savet sudstva. Sada se traži da se Skupština odrekne i poslednje uloge koju ima u pravosuđu, a u pitanju je prvi izbor sudija koji se prvi put biraju itd.Mi ćemo verovatno menjati Ustav i odreći se i tog dela, što ne bi bilo sporno da mi imamo pravosuđe koje je na svom mestu, koje radi svoj posao po zakonu itd, koje sprovodi zakon i na osnovu zakona donosi presude.Ako vam neki sudija, a ja imam ovde svedoke, na suđenju kaže, kad se pozovete na Ustav i zakon ako kaže – da, piše to u zakonu, da piše to u Ustavu, ali ja mislim drugačije, šta mislite šta narodni poslanik koji dođe na suđenje i koji citira odredbe Ustava šta treba da učini sudiji koji kaže –da, to postoji u zakonu, da postoji u Ustavu, ali ja mislim drugačije? Mislim da mišljenje sudije ne može da bude takvo da se izbegne zakon, zakonska procedura, zakonske kazne itd. i da kaže da je njegovo mišljenje svetije i preče. Nezavisnost suda ne može biti božanska, oni moraju biti zavisni od zakona i moraju sprovoditi zakone, a ne svoje mišljenje, a često je to mišljenje proizvod njihovog političkog delovanja.U ovom trenutku najmanje 20% sudija su postali rezervni sastavi opozicionih stranaka koje opstruiraju, a naš narod misli da Narodna skupština, predsednik Republike, predsednik Vlade i ministri, da je to vlast koja može da utiče na sud i najviše se naši građani i naš narod žale na sudske odluke koje su često, nezakonito i često krivci budu pušteni, a nevini budu kažnjeni, što se često dešava i u poslednje vreme. Verujem da sa ovakvim pravosuđem mi ne možemo menjati Ustav i dozvoliti im apsolutne slobode jer, koliko ja vidim, naše sudije, čast izuzecima, verovatno više od polovine su čestite sudije, ali dobar deo onih koji su izabrani 2009. i 2010. godine onom čuvenom reformom ili deformom pravosuđa ne radi svoj posao na zakonit i ustavni način.Što se tiče rasprave o tome da li je u Srebrenici bilo genocida ili ne, moram da podsetim da je u Srebrenici pre rata 1991. godine u varoši, u gradu, živelo preko 2.000 Srba. 1995. kada je srpska vojska ušla u Srebrenicu, ušla u Srebrenicu, jer su maltene pušteni da uđu u Srebrenicu, zatekli su samo jednu osobu srpske nacionalnosti. Radilo se o starici Đuki, čini mi se da se tako zvala, koja je bila stara 81 godinu.Dakle, godinu.Dakle, svaka priča ima svoja dva kraja, kao što je to govorio gospodin Martinović, i debelo treba da razmislimo o zalazju, o događajima, o zločinu i u Srebrenici i oko Srebrenice, o zločinu nad Bošnjacima, o zločinu nad Srbima, jer mislim da su zločini koji su se desili u Srebrenici i oko Srebrenice bili uzajamno vezani, odnosno da su jedni zločini prouzrokovali druge zločine. Ja osuđujem i jedne i druge.Ali da podsetim da su sve državne ličnosti iz Republike Srbije, uključujući i Borisa Tadića, uključujući Aleksandra Vučića, mislim da je bio i Dodik tamo, svi su dolazili u Srebrenicu na mezarje i svi su odali počast žrtvama i osudili taj zločin. U sela oko Srebrenice, u Bratunac, nije došao nijedan bošnjački državnik da to isto učini, a mislim da bi to bilo dobro, da se osude zločini i da se priznaju žrtve i one druge strane, a ja sebe ne smatram trgovcem leševa.Što se tiče Haga, ja u Hag ne bih ni mače izručio. Ni mače. Ni kućnog ljubimca. Taj sud nije ustanovila Skupština UN, je tako, gospodine Martinoviću? To je uradio Savet bezbednosti. To vam je kao kad Skupština Srbije ne bi ustanovila sudove, nego to radila Vlada Republike Srbije, znači izvršni organ koji ima svoje motive zašto osnova taj sud i zašto to radi. Takođe, način na koji taj Haški sud funkcioniše je veoma čudan. To je mešavina raznih prava, bolje reći neprava, nepravde itd. Stoga ja njima ne bih izručio ni kuče, ali ne bih ni potpisao saradnju sa Haškim tribunalom. Ona je potpisana u Dejtonu 1995. godine između SR Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, s tim što smo mi napravili još veću grešku što smo se obavezali da ta pravda i nepravda, ta saradnja sa Haškim sudom obuhvata i Republiku Srpsku. Time smo doveli do toga da isporučimo i civilne ratne vođe iz Republike Srpske, odnosno gospodina Karadžića i gospodina Mladića. To potpisivanje je bilo malo teže, jer se u tom sporazumu propisalo da je obaveza za saradnju veoma stroga i da taj sporazum važi kako za kako za SR Jugoslaviju, tako i za vlasti, kako je to pisalo, bosanskih Srba, tj. Republiku Srpsku.Znači, ta obaveza je bila stroga, strogo propisana i ona je počela da se ispunjava 1996. godine u Beogradu. Prva dva lica koja su izručena su bila Erdemović i Kremonović, je li tako, gospodine Martinoviću? Time je nesreća bila veća, zato što se ovaj prvi pojavio kao lažni svedok u raznim slučajevima, pa i u slučaju protiv Miloševića, koliko se ja sećam.Zato za polzu i naukovanije svim našim državnim funkcionerima da moraju da paze šta propisuju, šta potpisuju i šta se pod time podrazumeva, koje obaveze nastaju, ne samo za onog ko potpisuje, ne samo za državu u čije ime potpisuje, već i za buduća pokolenja u toj državi, jer kad potpišete jedan sporazum, jedna vlast kada potpiše sporazum u ime države, taj sporazum, je li tako, gospodine Martinoviću, obavezuje i sve druge vlasti.Ponosan sam što ova vlast, za razliku od svih prethodnih vlasti, nije izručila nikoga, pa ni one koje je zbog navodnog uticaja na svedoke tražila u slučaju tri pripadnika Srpske radikalne stranke, u međuvremenu je jedan preminuo, a čini mi se da se radi o gospođi Radeti i gospodinu Jojiću. Ja sam ponosan na to što ova vlast njih nije izručila i verujem da neće izručiti nikog i mislim da se ova vlast ponaša u skladu sa onim što sam na početku rekao, da njima koji pravdu dele na takav način, odnosno nepravdu, ne treba ni kuče izručiti. Hvala. Poštovani narodni poslanici, mala napomena. Kada neko traži reč po članu 104. kao repliku naravno da može u objašnjenju da se dotakne i druge teme dnevnog reda, ali kada neko dobije reč po članu 96. po listi govornika, onda ga molim da se drži teme dnevnog reda i da ne krši član 106. Poslovnika Narodne skupštine.Nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća gospođo Kovač.Uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, znamo kako se biraju sudije. Sudije se od 2012. godine pa do danas, a tako će nadam se biti i ubuduće, biraju kako treba, u skladu sa zakonom, biraju se u Skupštini Srbije.Imamo sada ovde na tački dnevnog reda, kao što su i moji prethodnici dobro govorili, prestanak što se tiče sudijske funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu i osnovnih sudova u Kruševcu i Novom Pazaru. Ali ono što je jako interesantno, s jedne strane mi se borimo da damo podršku kao narodni poslanici i Vladi Srbije i našim sudijama i svima onima koji žele da poštuju Ustav i zakone, a s druge strane imamo jednu očiglednu situaciju da pojedine sudije, kao što su govorili i moji prethodnici, pre svega gospodin Rističević, biraju ili u nekim ambasadama ili se biraju na opštinskim odborima pojedinih stranaka, kao što je to bio slučaj u periodu vladavine Demokratske stranke, kada smo imali katastrofalnu reformu pravosuđa 2009. godine.Takođe, godine.Takođe, nije mi jasno zbog čega nadležni pravosudni organi ne reaguju kada su u pitanju brojni slučajevi, konkretnih krivičnih dela, ovom prilikom bih prvo istakao upad, fašistički upad pripadnika bivšeg režima u ovu zgradu Skupštine Srbije tokom prošle godine. Onda, očigledan napad, koji može da se okarakteriše kao pokušaj ubistva na narodnog poslanika Marijana Rističevića.Onda, šta su uradili pravosudni organi u slučaju napada na mog dragog kolegu narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića, na sastanku Administrativnog odbora Skupštine Srbije. Potom, šta su uradili kada su pojedini opozicioni poslanici ovde napadali poslanike, fizički nasrnuli na njih, mislim na poslanike SNS. Onda, šta su uradili pravosudni organi što se tiče direktnih pretnji upućenih predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, a koliko te pretnje od strane opozicije su osnovane ili ne, pojedini pravosudni organi se time nisu ni bavili. Nisu čak to uzeli ni u razmatranje, što je nedopustivo.Koliko određenim ljudima u pravosuđu, a ovom prilikom želim da istaknem da naravno, da je najveći broj ljudi koji je zaposlen u sudovima i tužilaštvima su čestiti i pošteni ljudi koji dobro rade svoj posao, ali totalno je neshvatljivo da je u Srbiji dozvoljeno da se preti predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, čak i da se preti onim članovima njegove porodice koji u tim trenucima imaju određene zdravstvene probleme.Želim da podsetim na situaciju da kada je sin predsednika Vučića, Danilo, imao koronu prošle godine, dobar deo pripadnika Đilasovog režima, i on sam, i njegove pristalice i saborci, na najbrutalniji mogući način u svojim medijima koje kontrolišu, su pretili i iznosili brojne optužbe na račun Danila Vučića. Isto se dogodilo i krajem decembra prošle godine kad je otac predsednika Vučića, gospodin Anđelko, isto nažalost dobio koronu, i kada je smešten u bolnicu, pa, kad je potom pregledana isto zbog sumnje da ima koronu, i majka predsednika Aleksandra Vučića, gospođa Angelina Vučić. Onda smo opet od strane Đilasa, od strane dela tajkunskih medija, od strane pripadnika bivšeg režima, imali iznošenje najbrutalnijih mogućih laži na račun i gospodina Anđelka i gospođe Angeline. Koliko su Dragan Đilas, Dragan Šolak, Vuk Jeremić, Boško Obradović, i njihovi saborci monstruozni u svojim napadima potvrdilo se i pre dve nedelje kada je brat predsednika Republike,

svoj toj situaciji Aleksandar Vučić pokazuje svoju snagu i pomaže svim građanima Srbije, ne samo građana Srbije, nego i u regionu građanima BiH, Severne Makedonije, Crne Gore, da svi zajedno pobedimo ovu pošast od korona virusa.Ovom prilikom želim da citiram našeg predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, dr Aleksandra Martinovića, koji je prvo ovde nama održao jedan odličan istorijski čas, gde neke stvari koje je rekao i sam nisam znao, a i te kako me interesuju i te teme koje se tiču i zločina nad sprskim narodom i nad bošnjačkim narodom i svim drugim narodima. Doktor Martinović je rekao da Aleksandar Vuči, naš predsednik, lider, piše novo poglavlje u balkanskoj istoriji. To je tačno. Ovo novo poglavlje u balkanskoj istoriji vodi u put pomirenja, novih investicija, izgradnje, odlične saradnje, povezivanja naroda, jer srpski, bošnjački narod, crnogorski, makedonski, pa i hrvatski, mađarski narodi i svi drugi koji žive na ovim područjima nemaju bližeg od jedan drugoga. To pokazuje da sad u ovom trenutku Balkan, ne samo zapadni, nego ceo Balkan, ima jednoga čoveka koji se pokazuje u ovom kriznom periodu kao pravi lider, a to je naš predsednik, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.U ovom trenutku pored te borbe protiv korona virusa mi imamo jednu žestoku borbu protiv mafije. Ali, u žestokoj borbi protiv mafije, o čemu su govorili moje kolege narodni poslanici, imamo određene kočnice, a te kočnice pored ovih pripadnika bivšeg režima i ovih što su u mafijaškim strukturama, imamo i među određenim ljudima koji se nalaze na odgovornim sudijskim funkcijama.Nije normalno da pravosudni organi ne reaguju u slučaju ovih kriminalac iz Beograda, koji su po nalogu Dragana Đilasa došli u Kikindu, o čemu je govorio moj kolega poslanik Milenko Jovanov. Tu nema reakcije nadležnih organa, ali se zato dopušta da Đilas ima kriminalce, kao svoje plaćenike. Mislim da je kolega Jovanov nabrojao jedno desetak, petnaest ozbiljnih krivičnih dela koja su počinili.Šta će uraditi pravosudni organi? Za sada ništa, a nadam se da će uraditi nešto. Šta će uraditi nadležni pravosudni organi što se tiče svih ovih pretnji koje su upućeni državnim funkcionerima i narodnim poslanicima i za sva ova krivična dela koja sam nabrojao? Šta će uraditi nadležni organi i što se tiče i fašističkih postupaka pripadnika bivšeg režima?Juče smo ovde govorili o kulturi. Ja želim da podsetim ovom prilikom i na jedna događaj kada je u centru Beograda

Bio sam svedok napada od strane 30-ak pristalica Dragana Đilasa, Marka Bastaća, Vuka Jeremića, gde su nasrnuli na nas trojicu samo zato što smo krenuli na promociju knjige. Potom su poput fašista i nacista izvršili paljenje te knjige. Pri tom sve vreme i tokom i pre kampanje i posle kampanje oni redovno prete svojim političkim protivnicima i preko medija i uživo i po ambasadama i na konferencijama za novinare, na bilo koji način, da ne govorim da nadležni pravosudni organi po mom mišljenju nisu još uvek odradili do kraja svoj posao što se tiče prebijanja novinarki Pink televizije, Gordane Uzelac i Mare Dragović. Onda šta je sa pretnjama upućenih novinarki „Studija B“ Barbari Životić.Dakle, dragi građani, imamo situaciju kada neko preti od strane Đilasa, dakle, kada Dragan Đilas i njegovi saborci prete, udaraju i tuku narodne poslanike, članove SNS, novinare koji profesionalno rade svoj posao, mi nemamo adekvatnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Samo se nadam da ova većina poštenih i čestitih ljudi, zaposlenih u pravosuđu, da će nadvladati ovaj korov u pravosuđu koji čine one sudije koji traže mišljenje po zapadnim ambasadama, koketiraju ili sarađuju i sa Đilasom, i sa raznim vrstama mafije, organizovanih kriminalnih grupa i kojima svakako nije stalo da Srbija bude zemlja reda i zakona.Pred nama da bi mogli da funkcionišemo i kao država i da se izborimo protiv mafije predstoji jedan ozbiljan zadatak, a to je čišćenje svih državnih institucija od korupcije i kriminala. To se već radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, to se radi u nekim drugim institucijama. Ja se nadam dragi građani da će se to dogoditi i u pravosuđu. Onda kada se to dogodi i u pravosuđu, onda će i te kako da se plaše svi oni koji žele da prete, da tuku i da rade protiv države, da rade kriminalne radnje i da prete i deci.Kao što je rekao i kolega Jovanov, opet moram da ga citiram, nadam se da će Dragan Đilas za sve ove afere, ako ima pravde u Srbiji, a prava ima, da će da odgovara i za one afere koje je imao i milione koje je pokrao kao gradonačelnik, kao čelnik narodne kancelarije predsednika Republike, kao ministar za nacionalni investicioni plan. Ili ove afere koje sada u stvari nisu afere, to je već dokazano, što se tiče desetina njegovih računa, po raznim destinacijama sveta gde se nalaze desetine miliona evra, da će da odgovara i on, i da će da odgovara i svako onaj koji je udario i novinara u Srbiji i narodnog poslanika i koji preti porodici predsednika Srbije koji u ovom trenutku uprkos svim poteškoćama našu Srbiju, naš narod, sve građane u Republici Srbiji vodi u sigurnu i jaku i stabilnu budućnost. Hvala

Zahvaljujem, predsedavajuća.Meni će biti zaista teško posle inspirativnog govora moga kolege Mrdića, energičnog i emocijom nabijenog govora, da sad nastavim da govorim o ovoj tački dnevnog reda, ali, idemo iz početka.S obzirom da raspravljamo danas ovde u plenumu u domu Narodne skupštine Republike Srbije razrešenje određenih sudija u lokalnim sudovima, ja bih na samom početku da kažem da je to izuzetno važna stvar u Srbiji, da upravo u ovom domu, s obzirom da imamo podelu, kao i svuda u svetu, na tri nivoa vlasti – izvršnu, zakonodavnu i sudsku, ali u svakom slučaju da je izuzetno važno da upravo u zakonodavnom, najvišem organu, biramo i razrešavamo sudije po važećim procedurama.Zašto to govorim? Govorim iz prostog razloga zato što previše tih informacija i kvalifikacija u javnosti, u određenim medijima, i to medijima koji imaju posebnu ulogu u Republici Srbiji, da narušavaju njene institucije. Često se to ističe kao negativan primer, u smislu toga što mi imamo upravo ovakve tačke.Moram da vam kažem, s obzirom da sam većinu i životnog i profesionalnog i ovog političkog veka proveo u BiH, koja je danas više puta ovde spominjana i koja je, nažalost, još uvek protektorat međunarodne zajednice, potpuno disfunkcionalna država, nažalost, u svakom smislu reči, da eksperimente koje ti predstavnici i opozicionih političkih partija ovde zagovaraju u Republici Srbiji da trebamo imati te

upravo od sudija i tužioca, međusobno sami sebe biraju, sami sebe eventualno sankcionišu i sami sebe razrešavaju.Taj eksperiment je počeo posle 2000. godine, od strane međunarodne zajednice i pojedinih ambasada u BiH, imao je uticaj i na normativu, pa, između ostalog, s obzirom da danas puno spominjemo i određene krivične procese i postupke, da kažem da je silom i nametajući određeni zakon od strane Visokog predstavnika, recimo, intervencija u Zakonu o krivičnom postupku, izbrisan institut subsidijarnog ili privatnog tužioca, pa vi u tom slučaju ne možete kao oštećena strana na bilo koji način u BiH, ako tužioc nije za to, da zaštite svoja prava. I to su sve uradili stranci u BiH.Rezultat sve te priče je da je pravosuđe u BiH doživelo takav potop, to je jedna, nažalost, od zemalja koja beleži najlošije rezultate u borbi i sa kriminalom i sa korupcijom i svim drugim oblicima kriminaliteta.Kad

ili da podižu optužnice itd. To je negativan primer. Svi oni koji u Srbiji to zagovaraju, neka samo pogledaju preko Drine i videće kakvi su sumorni rezultati te borbe.Takođe, izuzetno je dobro da se ovde istakne još jednom, kada govorimo o ovoj temi, da iako imamo podelu na tri stuba vlasti, iako je pravosuđe nezavisno u odlučivanju i svemu ostalom, ne znači da mi ne trebamo isticati institut međusobne kontrole sva tri stuba vlasti, i upravo u smislu izveštaja koje mi dobijamo ovde u plenumu, ovih razrešenja i imenovanja, kao i određenih stvari koje su negativne pojave koje su u pravosuđu su i te kako i zadatak i obaveza narodnih poslanika i Narodne skupštine, da ne ne samo diskutujemo, već da određene stvari govorimo.Ono što je zabranjeno i što se nikada nije desilo ovde u ovom plenumu, a opet određeni mediji određenih političkih grupacija, nažalost, i neki drugi, pokušavaju da spočitaju Narodnoj skupštini Republike Srbije, da se mi mešamo na bilo koji način u odlučivanje pravosudnih institucija ili da govorimo o pojedinačnim primerima. Nikad se to nije ovde desilo.Govorilo se svašta o pravosuđu, ali niko nije uticao na bilo kojeg sudiju u smislu presude ili tužioca u smislu njegove odluke i naredbe i svega ostalog. Prema tome, dajte da razdvojimo.Sa druge strane, šta mi trebamo, da sedimo ovde kao kilo soli, kad vidimo da neko u pravosuđu ne radi svoj posao, da nakon javno izrečenih kvalifikacija, procesa koji su pokrenuti, krivičnih prijava koje su podignute, tužioci ćute i ništa ne preduzimaju. I za to ne odgovaraju.Kao negativan primer još jedan iz Bosne i Hercegovine navešću vam i to da tamo, nažalost, tužioci ne mogu u vršenju službene dužnosti odgovarati. A vi u okviru službene dužnosti možete i te kako da oštetite ne samo državu Srbiju već i bilo kog građanina koji je oštećena strana,

tako kvalitetnu debatu u kojoj je tema odnos Srbije i Bosne i Hercegovine. Čak, još da budem skoncentrisan i fokusiran na poruku između odnosa dva naroda koji žive i u Srbiji i u BiH, između bošnjačkog naroda i srpskog naroda. naroda. I svih ostalih, naravno, ali ovo je danas bilo u fokusu.Gospodin Martinović, naš šef poslaničke grupe je govorio i te kako dobro o tome i gospodin Fehratović, ja sam jako zadovoljan, iz prostog razloga, evo imaćemo na ovoj sednici tačku dnevnog reda koja će se ticati odnosa dve države, u smislu održavanja mostova, i imaćemo priliku i tu da vidimo koliki su pomaci važni, ne samo u smislu inicijalne saradnje, već i konkretnih stvari koji su važne za građane obe zemlje.U tom smislu reči, moram da kažem da mi je od pošle sednice, pogotovo, srce na mestu, jer sam ovde u plenumu, pre devet dana tačno govorio i molio, apelovao na nadležne iz zdravstvenih, da kažem, institucija i državnih institucija, da omoguće da državljani Bosne i žele, a u tom momentu sam imao i te kako veliki broj poziva od prijatelja iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine, da im se odobri da fizički, barem na jednom mestu mogu da dođu i da se vakcinišu.Presrećan sam što je taj apel urodio plodom, ne zbog mene što sam rekao, već što se to desilo. Znači, mi ne mlatimo ovde praznu slamu, mi pokrećemo izuzetno ozbiljne inicijative, koje su četvrtak, petak, subota i nedelja doveli do toga da preko 22.000 građana, i to se nastavlja, za razliku od onih koji ovih dana u tajkunskim medijima Dragana Đilasa, imenom i prezimenom njegovim pokušavaju da ono što je najsvetliji čin, ja ću se osuditi u ovom momentu reći, možda i posle sukoba od devedesetih koji se desio, praktično prošle sedmice, da pokušaju da isprljaju.Ne mogu isprljati tu vrste priče, građani Bosne i Hercegovine i kompletnog regiona, pogotovo iz Federacije BiH, i iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Zenice, pa iz određenih opština iz Hercegovine, naravno iz Republike Srpske, iz Banja Luke, iz Bijeljine, svi su životno, ne politički, ocenili tu vrste priče koja je izuzetno važna.(Predsedavajuća: Tema.)Naravno, ja se referišem na sve teme, pa i na ovu. Molim vas, s obzirom da niste nikoga drugoga opomenuli, ne bi bilo razloga, ali bi bilo izuzetno važno u ovoj vrsti priče da se istakne ovo. Zašto? Evo, daću vam primer, pošto me već vraćate na temu.Ustavni sud, s obzirom da je pravosuđe tema, Bosna i Hercegovina preko Ministarstva spoljnih poslova se Srbiji obratio ovde, zamolio naše institucije u Srbiji ovde pre ove odluke da dođu da se vakcinišu. Zašto je to važno? Ne mogu raditi pravosudne institucije, sudovi i tužilaštva, ni u Srbiji, ni u regionu ako nemamo ove stvari o kojima u ovom momentu debatujemo.Prema tome, sve je povezano i te kako je povezana ova vrsta priče, koja podrazumeva da se praktično ovaj događaj koji se desio, koji je odobren od naših institucija, od našeg predsednika republike, pre svega da je najvažniji čin od devedesetih do danas.Tako su to ljudi doživeli i to je ono što je važno, s obzirom da smo se referisali ovde na razne teme, ne postoji zemlja u svetu, koja je susednoj zemlji ili susednim zemljama, odobrila da njeni građani, državljani, pređu bez PSR testa u drugu državu, po važećim procedurama, bez bilo kakvih barijera da dođu da se vakcinišu.Ne postoji komparacija da imate jedan, dva, pet ili deset primera, pa da kažemo da je Srbija to najbolje uradila. Srce koje je pokazala Srbija, snagu odgovornosti, ali i raciju u pravcu te priče da naša država, naše institucije, naša privreda, naša ekonomija, naša infrastruktura, naši mostovi koje ćemo, evo i prema BiH, prema regionu da spajamo, da su preduslov upravo zdravstvena situacija u kojoj se svi nalazimo.Dok se svi u regionu ne vakcinišemo, takva je nažalost situacija da vlasi u BiH se nisu uspele organizovati i da nema, ne dovoljan broj, nema ni minimalan broj vakcina tamo, a država Srbija je pokazala, njeno rukovodstvo, kada je najteže, kako treba da se odgovori.Kada smo već u pravosuđu i u tim temama važno je istaknuti i danas se govorilo, nažalost i o Srebrenici, o velikom zločinu u Srebrenici i svemu ostalom,

mi smo tog dana, nažalost mogli imati situaciju, da je tadašnji premijer Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, mogao stradati.Na tu priču, koju određene snage, koje su vrlo loše u BiH, a to nije običan narod, to nisu normalni ljudi, koji su pokušali da odalje dva naroda. Mi na kamen koji je bačen na predsednika, odgovaramo sa pomoći kada je najteže. U zdravlju, u vakcinama odgovaramo hlebom, odgovaramo otvaranjem novim radnih mesta, zidanjem mostova, otvaranjem krakova auto-puta, koji znači povezivanje.Ta poruka je važnija od bilo kakve druge diskusije u ovoj vrsti priče, zato što ovo podrazumeva, ne samo da smo na pravom putu, već da smo upravo lideri tih odnosa. Kakvi su drugi u ovoj vrsti priče, i kako oni koji nas kvalifikuju šta radimo ovde i kako pokušavaju da ovaj najsvetliji čin, da isprljaju, ja ću samo kroz jedan primer da dam, a to je jedan od dnevnih listova, koje je opisao ovu vakcinaciju koja je toliko važna, da napravi jednu sliku koja je toliko ružna.Pa, su napisali, „vlast napravila gužvu, jer vakcini ističe rok“. Zamislite, kaže zašto nisu dostavili tim stranim državama, u susedstvu, vakcinu, kao da oni ne znaju, samo zbunjujući javnost, da ne možemo zbog proizvođača da dostavljamo vakcinu, bez njihovih odobrenja.Šta ima loše u ovoj vrsti priče, ako je nešto u budućnosti nekoj vakcini ističe rok, šta to treba da znači? Pa, to samo može značiti ovo što oni preporučuju, pošto vidim da se i sinoć, i ovih dana, ističu u medijima. Šta ističu oni, pa oni kažu, vidite i premijerka je, kao potvrdila, da ističe rok toj vakcini. Šta bi oni uradili? Šta to znači? Pa, znači da bi oni ostali ovde da tim vakcinama isteknu rokovi, ne bi pozvali prijatelje.Da li vi komšiji, kada imate višak hrane, ili kada slavite nešto, da li odnesete preko plota, preko puta i hoćete da počistite?E, takve smo mi komšije, mi ćemo se boriti za tu priču, a oni neka pokušavaju da odnose između dva naroda, između dve države i dalje da prljaju. Zato oni neće nikada biti alternativa, a mi ćemo uvek biti dobri susedi, dobri domaćini, ali i dobre patriote. Uvaženi, narodni poslaniče, ne znam da li ste u proteklih sat vremena, bili prisutni u sali, dužna sam da vam dam obaveštenje, objašnjenje u 13,01 kada smo zaključili krug replika između gospodina Martinovića i Jahjage, sam rekla da pokušate da se vratite na dnevni red, pre Sneže Paunović.U 13,22 posle izlaganja narodnog poslanika, Marijana Rističevića, da ne bude da ja tendenciozno imam bilo šta protiv bilo koga, sam rekla, da kada se neko javi po replici, može naravno u razjašnjenju da se dotakne i druge teme, kao što je Srebrenica, ali kada se javi po listi govornika mora da se drži dnevnog reda. Znači, ja sam vas jako fino pokušala da vratim na temu, pošto sam samo rekla tema.Inače, sledeće nedelje u utorak imamo raspravu o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma, koji ste malo pre spomenuli, između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, o održavanju rekonstrukcije putnih, međudržavnih mostova. Nadam se da ćemo tada ceo dan detaljno pričati o o odnosu između Srbije i BiH.Izvolite, vidim, htela sam da dam pauzu i da dam nekoliko obaveštenja, ali pošto se narodni poslanik za svaki slučaj, pošto ne znamo, moram da dam obaveštenje, da saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, moram da vas obavestim da će Narodna skupština, u koliko bude potrebe, danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda, ove sednice.Narodni poslanik Jahja Fehratović, se javio, takođe po Poslovniku i narodni poslanik Aleksandar Martinović, mada ne vidim ga u sistemu.Izvolite, Fehratoviću. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća, član 108. i član 107. Mi smo u ovom parlamentu već 5 godina zajedno sa vama, i vi ste sada prekršili moje dostojanstvo, nazvali ste me Jahjaga, to je političarka sa Kosova, a moje ime jeste Jahja, a prezime Fehratović, tako da bi bilo dobro se ispravite radi šire javnosti i da jednostavno sve nas narodne poslanike oslovljavate onako kako nam je ime i prezime. Hvala.

duboko izvinjenje.Zaista sam pokušala da nekoliko stvari povežem.Izvinjavam se i zbog značenja lapsusa koji sam napravila.Reč ima predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, izvolite. Zahvaljujem se gospođo Kovač. Ukazujem na povredu člana 27. Poslovnika.Pre svega želim da kažem da su svi poslanici SNS govorili o temi dnevnog reda, na način i u stilu onako kako oni misle da to treba da se radi, politički stil je osobenost svakog od nas i ja mislim da predsedavajući u to ne treba da se meša.Ono što takođe želim da istaknem, ja se kao predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, ne ljutim, a možda bih imao razloga, ali evo ne ljutim se na naše koalicione partnere, koji su na vlasti zahvaljujući Aleksandru Vučiću i SNS, a koji koji ćute i prave se da ne vide, da je Aleksandar Vučić danas, zapravo glavna meta i jedina meta, kako političkih protivnika iz Srbije, tako i onih koji ne misle dobro Srbiji a dolaze iz raznih svetskih centara moći.E sada, ako i mi poslanici SNS, ućutimo, ja bih voleo gospođo Kovač da mi objasnite, ko će onda danas u Srbiji, da govori u prilog politici Aleksandra Vučića.Ja namerno neću da kažem ko će da ga brani, jer mi nemamo od čega da branimo Aleksandra Vučića. Nije Aleksandar Vučić počinio nikakvo krivično delo.Šta je to loše Aleksandar Vučić uradio, od kako je došao na funkciju predsednika Vlade, odnosno predsednika Republike Srbije.Jel loše što je doveo na stotine hiljade investitora u Srbiji, što je otvorio na stotine hiljade radnih mesta, što pravimo škole, bolnice, što pravimo autoputeve, što smo u mogućnosti danas kao država da omogućimo građanima Srbije da biraju sa kojom vakcinom žele da se vakcinišu protiv Kovida 19. Što smo u mogućnosti da pomognemo i našim susedima u regionu, da se i njihovi građani vakcinišu, ovde u Srbiji, odnosno u Beogradu? To nijedna država, ne u Evropi, ne u regionu, nijedna država u svetu ne govori.Ako vi gospodo iz koalicije ćutite o tome, a vidim da vas nema u sali, a sedite ovde pre svega zahvaljujući činjenici da je Aleksandar Vučić, svoja leđa podmetnuo na izborima 2020. godine, jer su po njegovim leđima udarali i Boško Obradović, i Dragan Đilas, i Vuk Jeremić, itd. i nisam čuo da je prozivan nijedan drugi lider bilo koje stranke koja je sa nam u koaliciji.Kažem, ne ljutim se. Vaše je pravo da ćutite, da govorite, da ne govorite, da mislite da je nešto važno, nevažno, to je vaša stvar, ali mi, poslanici SNS, ne da imamo obavezu, nego imamo pravo i nama je zadovoljstvo da ovde u parlamentu afirmišemo politiku Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, a jedan od dometa te politike je upravo i sfera pravosuđa zato što u Srbiji danas nijedan sudija, kada donosi presudu, ne kaže kao što je to bilo u vreme Demokratske stranke i Borisa Tadića – dobio sam presudu, nego – donosim presudu u ime naroda.Voleo bih da čujem kojeg je to sudiju, kojeg je to javnog tužioca, kojeg je to nosioca bilo koje pravosudne funkcije u Srbiji Aleksandar Vučić pozvao ili bilo ko od nas iz Srpske napredne stranke ili bilo ko od ministara i rekao - moraš da doneseš takvu i takvu presudu.Kada budem došao na red da govorim ja ću da vam pročitam samo dve presude iz 2021. godine protiv Aleksandra Vučića i protiv Gorana Vesića i biće vam potpuno jasno da li je u Srbiji pravosuđe nezavisno ili je, kao što kažu oni koji ne misle dobro Srbiji, zavisno od Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.Mi ćemo da vam dokazujemo, kao što smo vam dokazivali i do sada, da je pravosuđe u Srbiji, što se nas tiče iz Srpske napredne stranke, apsolutno nezavisno.Gospođo Kovač, molim vas da shvatite da svaka poslanička grupa ima svoju politiku. Neko ima politiku da ćuti, neko ima politiku da priča o temama za koje ja lično mislim da nisu najvažnije u Srbiji, neko ima politiku da ga uopšte nema u sali, neko ima politiku da u vreme dok Skupština radi pije kafu i čita novine i sve je to legitimno, ali dopustite da je legitimno da i poslanici iz Srpske napredne stranke afirmišu politiku predsednika Srpske napredne stranke, koji je i te kako uradio mnogo toga dobrog i za da ne govorimo o privredi, da ne govorimo o zdravstvu, da ne govorimo o obrazovanju, o odbrani zemlje, vojsci, borbi protiv kriminala i korupcije i dalje.Dakle, da se referišemo samo na pravosuđe, da sada ne čitam statistiku koliko smo obnovili zgrada osnovnih sudova, viših, apelacionih, koliko smo nabavili softverske opreme i tako dalje i tako dalje, sve je to urađeno zahvaljujući činjenici da je Aleksandar Vučić jedini u Srbiji imao hrabrosti da sprovede teške ekonomske i finansijske reforme, pa sada imamo dovoljno novca i za vakcine i za sudove i za obrazovanje i za pomoć privredi i za pomoć preduzetnicima i tako dalje.Oni neka pričaju da je vakcinama istekao rok i da je to razlog zašto vakcinišemo građane Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije ovde u Srbiji. To neka njima služi na čast, ali nama je čast, nama je zadovoljstvo da afirmišemo sve ono dobro što je Aleksandar Vučić uradio i za državu Srbiju i za građane Srbije, ali bogami i za mnoge građane koji žive u zemljama u našem susedstvu.

Poštovani narodni poslaniče, ja se zaista trudim da uz svoje najbolje znanje i umenje vodim računa o redu na sednici, u skladu sa Poslovnikom.Zaista sam maksimalno tolerantna što se tiče širine teme i sadržaja i da obezbedim svakom narodnom poslaniku, bez obzira na pripadnost bilo kojoj poslaničkoj grupi, slobodu govora, u skladu sa članom 103. stav 2. Ustava, jer smatram da su građani upravo izabrali narodne poslanike da ovde slobodno govore.Da

Hvala